drugu točku dnevnog reda - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta predpristupne pomoći (IPA), hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 187. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Hitni postupak primjenjuje se u skladu s člankom 161. Poslovnika. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se … Malo tiše, malo. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj, Odbor za europske integracije i Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog

1. i 6. ne možemo iz jednostavnog razloga što su to drugi izvjestitelji ovdje s jedne strane i s druge strane što je ipak razlika u materiji. Prema tome, 2., 3., 4. i 5. ćemo objediniti, predložiti, a ovu 2. i 6. moramo raditi zasebno. Dakle, želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Nema potrebe. Molim vas lijepo. U ime kluba HDZ-a uvažena zastupnica Marija Pejčinović Burić.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine državni tajniče sa suradnicama, kolegice i kolege. IPA je novi program pretpristupne pomoći koji Republika Hrvatska ima na raspolaganju u razdoblju od 2007. godine do punopravnog članstva, a koji ćemo koristiti uz već postojeće projekte iz prethodnih programa koji još uvijek teku PHARE, ISPA i SAPARD. IPA se sastoji od pet dijelova od kojih je peta ona o kojoj sada razgovaramo, namijenjena potpori u području poljoprivrede i ruralnog razvoja ili IPARD ukupni iznos pomoći koji je namijenjen za ovo područje u financijskom razdoblju od 2007. do 2010. godine je 102,9 milijuna eura, otprilike 740,9 milijuna kuna. Uz ova sredstva hrvatska strana kroz državni proračun te krajnji korisnik iz vlastitih sredstava treba osigurati određeni iznos za odobrene projekte što u konačnici znači da će iznosi projektima iz IPARD-a biti još veći. Isto tako posebnost je ovog programa da u znatno većem dijelu nego što je to bio slučaj do sada ili još uvijek je slučaj u drugim programima pomoći koji daje Europska unija, da su krajnji korisnici gospodarstvenici ili lokalna samouprava. U koje će se područje sredstva iz ovog programa pomoći moći usmjeriti definirano je strateškim dokumentom tzv. IPARD planom, tj. planom za poljoprivredu i razvitak, razrađenim i usvojenim za razdoblje od 2007. do 2013. godine. Primjerice tako su definirana tri prioritetna područja, poboljšanje tržišne učinkovitosti i provedba europskih standarda, pripremne radnje za provedbu poljoprivredno-ekoloških mjera i lokalnih strategija ruralnog razvoja i razvoj ruralnog gospodarstva, poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture te razvoj i diversifikacija ruralnih gospodarskih aktivnosti. Posebnost upravljanja ovim dijelom IPA-e a slučaj je bio isti i kod ranijeg programa za ovo područje SAPARD-om je da je veća odgovornost na instituciji nadležnoj za upravljanje projektom, a to je u ovom slučaju Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. I ona je puno veća nego li je to slučaj kod institucija koje upravljaju drugim dijelovima IPA-e. Naime ovaj fond djeluje po istim načelima ili vrlo sličnim načelima upravljanja kao i fondovi koje države koriste kada su punopravne članice što znači da su procedure i čitav posao vezan uz to dosta zahtjevniji. Iz tog razloga smo za ovaj dio IPA-e dobili ovakav poseban sporazum zbog čega naime i ne možemo razgovarati objedinjeno o svim programima, programskim dijelovima IPA-e o kojima ćemo danas razgovarati, jer ovaj program ima poseban Sporazum o pravilima za suradnju u vezi IPARD-a. Naime svi drugi imaju tzv. okvirni sporazum koji je Sabor donio prošle godine. Ovakvu vrstu sporazuma o kojoj danas razgovaramo Sabor je donio u ovom Visokom domu prije dvije godine. Što se samog teksta sporazuma tiče radi se o prilično standardiziranom tekstu kakvog za slične programe pomoći imaju ili će imati i druge države u pretpristupnom razdoblju. Dakle sporazum vrlo detaljno razrađuje tehničke, pravne i administrativne zahtjeve kojih se ima držati pri provedbi i upravljanju IPARD-om. Stoga je iznimno bitno da ovaj sporazum potvrdimo kako bi u najkraćem mogućem roku nadležne institucije, a to su s hrvatske strane u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja unutar kojeg na ovom programu rade dvije funkcionalno odvojene cjeline, naime jedna je upravljačko tijelo odnosno jezikom ovog sporazuma upravna direkcija, tj. kod nas Uprava za ruralni razvoj dok je provedbeno tijelo ravnateljstvo za strukturnu i tržišnu potporu u poljoprivredi, odnosno po ovom sporazum IPARD agencija. Istodobno u Ministarstvu financija djeluju nacionalni fond na čelu s nacionalnim dužnosnikom za uvjeravanje kao tijelo zaduženo za upravljanje i nadzor nad financijskim sredstvima uključenima u korištenje programa pomoći Europske unije te AFKOS odjel za suzbijanje prijevara. Uz potvrdu ovog sporazuma za korištenje IPARD-a potrebno je i uspješno završiti proces akreditacije. Taj je proces pri kraju i to će značiti formalnu potvrdu ili dopuštenje nadležnih službi Europske komisije za rad naših institucija koje upravljaju IPARD-om. I na kraju želim naglasiti kako se radi o sporazumu kojim će se omogućiti da Hrvatska godišnje koristi između 25 i 26 milijuna eura bespovratnih sredstava, da će ta sredstva omogućiti uvođenje standarda europske pravne stečevine u području poljoprivrede i ruralnim područjima i ne manje bitno, a će to pridonijeti razvoju ruralnih sredina te u konačnici omogućiti dobru pripremu za korištenje strukturnih fondova namijenjenih poljoprivredi, ribarstvu i i ruralnim sredinama kada Republika Hrvatska postane članicom Europske unije. Zbog svih navedenih razloga klub Hrvatske demokratske zajednice svesrdno podržava donošenje prijedloga ovog zakona o potvrđivanju predmetnog sporazuma. Hvala lijepo. Hvala. Zaključujem raspravu.